на пленарната зала са депутати от Комисията по европейски въпроси на Бундестага на Федерална република Германия. Те придружават вицеканцлера и федерален министър на външните работи на Германия Гуидо Вестервеле по време на посещението му в България. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли” в сградата на Народното събрание!

„Кодове на историята”, която представя творби на тридесет млади художници, вдъхновени от събитията, свързани с падането на Берлинската стена и обединението на Германия. Преминаваме към нашата делова работа. Господин Ципов. Благодаря, госпожо председател. На основание чл. 73, ал. 1 правя процедурно предложение за удължаване на срока за внасяне на предложения за изменения и допълнения на четене Законопроект за изменение на Закона за държавния служител, № 002 01-46, внесен от Министерския съвет на 31 май 2010 г., с три седмици. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Първо, правя процедурно предложение на основание чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъдат допуснати: госпожа Светлана Боянова - заместник-министър на земеделието и храните,

„ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, , внесен от народния представител Михаил Михайлов на 18 февруари 2010 г.

внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи,

госпожа Мая Христова – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, представители на неправителствени организации, граждански сдружения и експерти. Законопроектът на Министерския съвет беше представен от заместник-министъра госпожа Христова и от заместник-министъра госпожа Боянова. Те изтъкнаха, че законопроектът е насочен към постигане на по-добър баланс между опазването на земите за земеделско ползване и интересите на инвеститорите, като за целта се усъвършенства правната уредба при промяна на предназначението на земеделските земи за не земеделски нужди. Балансиращият механизъм ще бъде предвиденият Национален план за енергията от възобновяеми източници и специализираните карти към него, където ще се обособят териториите, върху които е допустимо изграждането на възобновяеми източници. Те подчертаха, че е важно да има регламент за техническо подреждане на парковете, така че те да бъдат оптимално разположени върху земеделската земя. Госпожа Христова припомни, че като членка на Европейския съюз, в съответствие с Директива 2009/28 на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и в съответствие с енергийната стратегия на страната, България трябва да достигне потребление от възобновяеми източници от 16 % до 2020 г. От друга страна, при заявени към момента 12 хиляди мегавата мощност, представляващи огромна част от енергийния баланс на страната, съществуващата нерехабилитирана енергопреносна мрежа може да присъедини Беше подчертано, че има дисбаланс между заявените мощности и реалните инвестиционни намерения, който се дължи на изкривяването на пазарните цени на земеделската земя, когато се предвижда върху нея да се изграждат енергийни мощности. Наложило се е процедурите по издаване на ОВОС и разрешителни да бъдат променени и сега те са значително по-рестриктивни. Със законопроекта на министъра на земеделието и храните и на министъра на регионалното развитие и благоустройството се вменява задължението за издаване на наредба за застрояването в земеделските земи за обекти, необходими за земеделско ползване на земята, без промяна на предназначението на съответната територия. Въвежда се ново разпределение на компетентността при разрешаване на промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, като земите от първа до четвърта категория, поливните земи и тези за целите на изграждане на енергийни обекти се поставят в компетентността на Комисията по земеделските земи. В нейния състав се включва и представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, а изискването в състава на комисиите към областните дирекции „Земеделие” да има експерти на Министерството на земеделието и храните отпада. С промените в чл. 18 на лицата, имащи право да строят в чужд имот, се признава правото да подадат заявление за започване на процедура за определяне на площадка и промяна на предназначението след представяне на положително становище от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. С предлаганата промяна в чл. 21 се диференцират етапите на устройственото проектиране съгласно Закона за устройство на територията. Предлага се за определяне на площадка да се изисква проект за подробен устройствен план, съответно за определяне на трасе на линейни обекти на техническата инфраструктура – предварителен проект. Когато за обекта се изисква да бъдат предложени алтернативни проекти, площадките се определят с предварителен проект за подробен устройствен план, за трасетата – с предварителен проект с варианти на трасето. Доразвито е изискването едновременно с определянето на основната площадка или трасе да се определят и земите за необходимия транспортен достъп до обекта. Преценката ще се прави с оглед на изграждането и на ползването на обекта и техническите изисквания за достъп. С промените в чл. 23 се въвежда ограничение за изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи от първа до четвърта категория или върху поливни земи освен на определените със специализираните карти към Националния план за енергията от възобновяеми източници, като целта е по-добра защита на високопродуктивната земеделска земя. Промените в чл. 24 предвиждат решенията за промяна на предназначението да губят своето правно действие по силата на закона, когато таксата по чл. 30 не бъде заплатена в 3-месечен срок, когато не е поискано разрешение за строеж на обекта в 2-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението или когато изграждането на обекта не е започнало в 3-годишен срок от влизането в сила на решението. Предвидено е изключение от тези правила при изграждането на обекти за държавни и общински нужди. Срокът на валидност на решенията се удължава от една на три години, в случай че изграждането на обекта не е започнало. С промените в чл. 29 се регламентират изискванията относно придобити от юридически или физически лица права, като предпоставка за допускане на промяна на предназначението на земите от държавния или от общинския поземлен фонд. Разрешението се обвързва с отстъпено право на строеж, а не с придобито право на собственост, поради отпадането на възможността за извършване на замяна за земи от държавния поземлен фонд. Уточнява се кръгът на лицата с право да подадат предложение и да изразят становище. промяна на предназначението. Като мярка с превантивно значение срещу необосновано предприета процедура за промяна на предназначението се предлага при отмяна на решението, както и при отпадане на действието му по право, платените такси по чл. 30 да не се възстановяват. Повишава се административнонаказателната отговорност. По повод контрола, осъществяван при устройственото планиране, се създава нова хипотеза на административно нарушение от страна на длъжностно лице, издало заповед за одобряване на подробен устройствен план без да е постановено решение за утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране на обект върху земеделски земи. Предвидено е недовършените към датата на влизане в сила на закона производства да се приключват по досегашния ред. Уточнява се разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с това, че при промяна на предназначението земеделските земи придобиват характера на урбанизирани територии. В Закона за горите се систематизират правилата за включване на залесени и самозалесили се земеделски земи в горския фонд, като се прецизират изискванията за реда за промяна на предназначението на земеделската земя според видовете собственост. В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се създава правно основание за издаване на наредба за строителство в земеделските земи без промяната на предназначението им. В Комисията по земеделието и горите са постъпили писмени становища с конкретни мотивирани предложения от Българска асоциация на фермерите, от Асоциация на производители на екологична енергия, от „Инвестиционни, проектантски и технически обслужващи компании в сектора на възобновяемите енергийни източници в Република България”, от „БГ АГРО” АД, от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и др. В дискусията взеха участие народните представители Михаил Михайлов, Пенко Атанасов и Юнал Тасим. От името на Синята коалиция народният представител Михаил Михайлов заяви, че няма да подкрепят законопроекта и изтъкна, че част от текстовете противоречат както на някои конституционни норми, като неприкосновеността на частната собственост, така и на разпоредби от Закона за нормативните актове. Той изтъкна, че при наличието на 5 млн. дка необработваема земя е необосновано въвеждането на рестрикциите по отношение на земите от първа до четвърта категория. Според него законопроектът защитава интересите на големите арендатори и собственици на земи за сметка на инвеститорите инвеститорите и хората, вложили средства в енергийни проекти от възобновяеми източници. Той изтъкна, че заложените срокове са неизпълними, че е недопустимо да не се възстановява платената по чл. 30 от закона такса за промяна предназначението и че също така е недопустимо да губят правна сила издадените разрешения. Господин Михайлов постави и въпроса защо в мотивите към законопроекта липсват финансова обосновка, очаквани резултати и други атрибути, изисквани от Закона за нормативните актове. Народният представител Пенко Атанасов изтъкна, че е важно планът да бъде изработен след анализ на подходящите за включване в картата земи и да има баланс между по-малко продуктивните земи и тези от първа до четвърта категория, така че да бъде гарантирано опазването на земеделските земи и същевременно да бъдат защитени интересите на инвеститорите в енергийни проекти от възобновяеми източници. По отношение на удължаването на някои от сроковете, той подчерта, че не бива административно да бъде утежняван процесът на промяна предназначението на земеделските земи. Народният представител Юнал Тасим изрази становище, че направените предложения представляват промяна на правилата, които поставят в неизгодно положение инвеститорите, а поставените срокове са неизпълними. От името на неправителствените организации от ВЕИ-сектора думата взеха по един представител. Техните становища могат да бъдат обобщени така. Промяната в чл. 21 поставя въпроса как ще бъде променяно предназначението на земя, заета със селскостопански път, представляващ публична общинска собственост при положение, че заинтересованото лице не притежава права за иницииране и провеждане на процедура за промяна предназначението му. Според тях предложението промяна на предназначението на общински земи и земи от държавния поземлен фонд да се извършва след като лицето е придобило земята или му е отстъпено право на строеж противоречи на Закона за устройство на територията, съгласно който право на строеж се отстъпва само когато е променено предназначението. По отношение на предложените срокове за отмяна на решение за промяна на предназначение, всички неправителствени организации се обединиха около становището, че те са практически неизпълними поради сложността на инвестиционния процес, свързан със създаване на проекти за подстанции, на проекти за кабелни трасета и други. Всички представители на неправителствени организации от ВЕИ-сектора считат, че е недопустимо ограничението за изграждането на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху земите от първа до четвърта категория и върху поливните земи. Те определят текста като и ограничаващ конституционното право на собствениците да се разпореждат със земята, като противоречащ на държавната политика за развитие на ВЕИ-сектора и са убедени, че този текст ще доведе до влошаване на бизнес климата в България. Освен това изтъкнаха, че Националният план за енергията от възобновяеми източници със специализираните карти към него е в твърде ранен етап на подготовка. Припомниха за огромните санкции, които застрашават страната ако не изпълни ангажимента си за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Беше отбелязано, че с рестрикциите, които се предлагат заради вятърните и фотоволтаичните технологии се нанасят огромни щети и на останалите възобновяеми и алтернативни енергийни източници като водни, водородни технологии и други, както и на биогоривата и че трябва да се прави разлика между тях, тъй като там все още има неусвоени ресурси. От Националната асоциация на зърнопроизводителите подкрепиха законопроекта и изтъкнаха, че земеделската земя също като частната собственост е защитена от Конституцията на Република България и представлява основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото, че обработваемата земя се използва само за земеделски цели, а промяната на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и ред определени със закон. Освен това изтъкнаха, че забраната на чл. 23, ал. 2 се отнася единствено до високопродуктивната земеделска земя до одобряването на специализираните карти към Националния план за енергията от възобновяеми източници, които ще определят допустимите територии. По отношение на аргумента, че при огромния размер пустеещи земи не бива да се ограничава използването на земи от първа до четвърта категория беше изтъкнато, че реално пустеещите земи са много по-малко от обявените, тъй като данните се основават на допустимите за подпомагане подпомагане земи, което е различно. Вторият законопроект беше представен от неговия вносител народният представител Михаил Михайлов. Той изтъкна, че предложението е направено във връзка с опасността Европейската комисия да санкционира България за предоставянето на нерегламентирана държавна помощ по повод заменени земи от държавния горски фонд и респективно съществуващата опасност замените на земеделски земи от държавния поземлен фонд да бъдат обявени също за нерегламентирана държавна помощ. Законопроектът предлага налагането на забрана за промяната на предназначението на земеделски земи, заменени преди 1 януари 2010 г., както и разпоредителните сделки с тях. По законопроекта има постъпило писмено становище на Министерството на земеделието и храните с предложение от обхвата на забраната да отпаднат земите придобити за общински нужди. Народният представител Десислава Танева отбеляза, че предложените текстове представляват крайно решение по отношение на изтъкнатите мотиви и че ако бъдат подкрепени такива промени, те биха се отразили негативно на инвестициите, включително и на публичните такива. Тя припомни, че се работи по актуализация на тарифите за изключване на земи от поземления фонд и че с одобряването на справедливи пазарни стойности при изключване на земеделски земи и с определянето на зони, забранени за застрояване в „Натура 2000”, желаният ефект ще бъде постигнат. Народният представител Михаил Михайлов се съгласи, че предложеният текст може да бъде прецизиран и припомни, че неговата цел е била да се реагира на заплахата от налагане на санкции от страна на Европейската комисия. След проведените разисквания: 1. С 11 гласа „за”, 3 гласа „против” и 4 гласа „въздържали се” Комисията по земеделието и горите предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г.

Благодаря на народния представител Десислава Танева. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае народният представител Тодор Димитров. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще ви запозная с докладите на Комисията по правни въпроси. „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно обсъждане на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на

На заседания, проведени на 25 март 2010 г. и на 13 май 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, вх. № 054-01-8, внесен от Михаил Михайлов и група народни представители. На заседанието присъстваха представители на Министерството на земеделието и храните: господин Стоил Дудулов – началник на отдел „Дейности по опазване на земеделските земи”, и госпожа Лилия Стоянова – началник на отдел „Поземлени отношения и комасация”. От името на вносителите – народни представители, законопроектът беше представен от госпожа Екатерина Михайлова. Законопроектът предвижда да не се допуска промяна на предназначението за замени, които са правени до 1 януари 2010 г., както и да не могат да бъдат застроявани. С него се предвижда спиране на злоупотребите с извършени замени както със земеделски земи, така и с гори. Въпросът е актуален до степен, че е направено напомняне и сигнали от Европейския съюз за това, че са извършвани действия, които са неправомерни и България може да бъде санкционирана. В становището, представено от страна на Министерството на земеделието и храните, има подкрепа по принцип на този законопроект, но се заявява, че ще бъдат изготвени и се готвят в момента предложения от тяхна страна. По законопроекта се изказа и народният представител Янаки Стоилов, относно идеята и нейната практическа реализация. В законопроекта е посочен срок до 1 януари 2010 г. Това е краен срок и според него трябва да има някакъв фиксиран период „от–до”, защото промяна на предназначението на земи е правена десетилетия наред и повечето от тези промени са били напълно законосъобразни. Той предложи на вносителите да кажат откога започва този срок, защото в законопроекта е посочено докога свършва. Тези промени на предназначенията, които са извършени, следва да се прецени дали ще се ревизират или не. От името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър госпожа Надежда Таранджийска коментира разпоредбата, с която се създава задължение за Агенцията по кадастъра в 14-дневен срок от публикуване на списъка, на списъка, с който се налага забрана за промяна на предназначението, да бъде отразен в кадастралната карта. По своята същност кадастралната карта отразява фактическото състояние и фактическо положение на определени кадастрални данни и някакви отрицателни събития, факти или някакви бъдещи забрани не следва да се отразяват в кадастъра. Още повече, че промяната на предназначението се извършва от органи, съвсем различни от Агенцията по кадастъра. Тя само отразява един свършен факт. Според нея задължението, създадено за Агенцията по кадастъра, в случая е неприемливо, специално за отразяване на списък на имотите, на които се забранява промяна на предназначението. Господин Янаки Стоилов предложи по препоръка на комисията да се направи една междуведомствена група в изпълнителната власт и да й се препоръча един кратък срок, в който тя да довърши тази работа, защото е доста сложна и обемна. Господин Димитър Лазаров в своето изказване припомни, че преди известно време беше приет мораториум. Обхватът беше за земите по Черноморието със срок, който действа до приемането на закон, но не по-късно от 6 месеца, тоест до м. юни. В ал. 6 на Закона за опазване на земеделските земи се предвижда, че „в срок от 24 месеца от публикуването се забранява извършването на всякакви разпоредителни сделки”, тъй като със законопроекта се предлага спиране промяната на предназначението, не вижда смисъл от забраната на сделките. Той подкрепи идеята на господин Стоилов относно началния срок, тоест откога назад. В заключение господин Лазаров изрази мнение, че в този вид законопроектът, без да дава отговор на тези съществени въпроси, не следва да бъде подкрепен. В същия смисъл подкрепи идеите и народният представител Светослав Тончев. След отложено обсъждане на законопроекта на заседанието на 25 март 2010 г., същият беше предмет на обсъждане на заседанието на 13 май 2010 г., на което нямаше нови изказвания по същество. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси не подкрепи на първо гласуване с 2 гласа „за” и 17 „въздържали се” Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи с вх.

„ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г. На свои заседания, проведени на 13 и 20 май, и 17 юни 2010 г., правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на земеделието и храните: от Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” – Стоил Дудулов, и Стойка Куртева - юрист. Законопроектът бе представен от името на вносителя от господин Дудулов. Проектът основно засяга промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. Действащите законови разпоредби не отчитат в достатъчна степен повишения интерес от страна на физическите и юридическите лица за промяна на предназначението на земеделските земи с цел застрояване, особено в някои райони на страната; нуждата от повишаване на гаранциите в етапа на устройствено планиране за обосноваване на застрояването на земеделски земи с оглед на тяхното рационално опазване като национален ресурс. Основните положения в законопроекта са свързани с оптимизиране на изискванията и реда за провеждане на процедурите, включително завишаване на административно-наказателните санкции при нарушаването им. Предлага се в състава на Комисията за земеделските земи, която решава промяна на предназначението, да се включи и представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, предвид повишения брой искания, свързани с енергийни обекти от възобновяеми източници. Промяната на предназначението на земите от първа до четвърта категория на поливни земи, както и за целите на изграждането на енергийни обекти се поставя в компетентност на Комисията по земеделски земи, предвид необходимостта от по-висока степен на защита и контрол. Въвежда се ограничение за изграждането или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи от първа до четвърта категории и поливни с цел повишаване на защитата на високопродуктивните земеделски земи. Процедурните промени предвиждат решенията да губят своето правно действие по силата на закона, когато в едногодишен срок от влизането в сила на решението за определяне на площадка или трасе за проектиране, която е първата фаза при процедурата, не бъде поискана промяна за предназначението. Като ефективна превантивна мярка за спазването на закона се увеличава размерът на глобите и имуществените санкции, предвидени в законопроекта. В дискусията взеха участие народните представители Искра Фидосова, Михаил Миков, Юлиана Колева, Митхат Метин, Веселин Методиев, Христо Бисеров. Поставиха се въпросите: Кой може да учреди право на строеж върху земеделска земя, след като тя е с непроменен статут? Изобщо има ли такава правна възможност? Как става учредяването? Поставен бе и въпросът: защо са предвидени три различни режима за промяна на предназначението на земеделска земя, в зависимост от собствеността на земята: - За земеделската земя, частна собственост, е предвидено да се изисква предварително съгласие за учредяване право на строеж и след това се преминава към промяна на предназначението. - За общинската земеделска земя е предвидено промяната да се извършва само след придобиване право на собственост върху нея. - За държавната земеделска земя - само след учредено право на строеж върху земеделска земя. Няма представени критерии за промяна на предназначението. Постави се и въпросът какво става с наложения мораториум, който има действие до 1 юли, тъй като с решение на Народното събрание се спира промяната на предназначението на земеделски земи, придобити чрез замяна от държавния поземлен фонд, находящи се в охранителните зони А и Б, съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, собственост на физически или на юридически лица, с изключение на общините. Необходимо е да се конкретизират и разпишат подробно стъпките за „недовършените процедури”, за да няма спорове по отношение на прилагането на закона. Постави се и въпросът, че се предвиждат текстове за промяна на предназначението на земеделската земя само за изграждане на възобновяеми енергийни източници и ако след време се появи проблем със строежа на други обекти, отново ли ще се променя закона? Господин Петър Андонов изрази становището на КРИБ, като според тях, проектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските е дискриминационен спрямо проекти за изграждане на енергийни мощности от възобновяеми енергийни източници, като единствено за този тип стопанска дейност се предвижда забрана за промяна на предназначението на земеделски земи от първа до четвърта категория и че противоречи на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и в последствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО и на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО. В § 7 предложеното предложеното изключение от забраната за промяна предназначението на земеделски земи за територии, определени със специализирани карти към Националния план за развитие на енергия от възобновяеми енергийни източници, също не прави забраната обоснована. Госпожа Биляна Петрова от Асоциацията на производителите на екологична енергия, също изказа становището, че не подкрепят законопроекта и се солидаризират с така изразената позиция от Андонов. Кенет Лефковиц от Американска търговска камара се изказа против предложените промени. Според него, критерият специализирани карти връща към планова икономика. Но все пак ако се приеме такъв подход, трябва да се знае, че се е е провалил в Турция и в Германия. От страна на Министерството на земеделието и храните госпожа Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните, отговори на поставените въпроси и предложи нови редакции на спорните параграфи, които ще се предложат между първо и второ четене на законопроекта. На въпроса има ли нарушение на директива по отношение на Закона за опазване на земеделските земи, поставен от представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и в своето становище те се обосновават, че има нарушение на две директиви Директива 2009/28/ЕО и Директива 2009/72/ЕО, след направената справка от госпожа Атанаска Колева – старши експертен сътрудник в отдел „Европейско право” към Народното събрание, заяви, че тези директиви все още няма задължение да бъдат транспонирани. Дори да се налага сега да се транспонират, трябва да се предвидят преходни разпоредби, с които да се определи от кога влизат в сила. Госпожа Александрина Димитрова – представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обясни, че Националния план за енергията за енергията от възобновяеми източници би трябвало да бъде готов до края на м. юни т.г. и да бъде представен в Европейската комисия. По него в момента се работи и се очаква съдействие от всички заинтересовани ведомства, в това число и от Министерството на земеделието и горите, които в процеса на разговорите по проекта на Закона за опазване земеделските земи са поели ангажимент по отношение на картите, които трябва да бъдат изготвени. Планът за възобновяемите енергийни източници предвижда определянето на количеството енергия, които ще бъдат необходими на страната до 2020 г. по видове енергия. Тоест, електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, топлинна енергия и енергия за охлаждане от този вид източници и енергията, която ще бъде потребявана от транспортния сектор от този вид източници. Отделно за производството на електроенергия е предвидено, както детайлизиране на информацията по отношение на вида на използваната енергия, така и количеството мощност и количеството произведена енергия и по този начин действителност ще се изясни напълно положението по отношение на развитието на възобновяемите източници в страната. На заседанието, проведено на 17 юни 2010 г. се обсъдиха предварително раздадените текстове по спорните параграфи, в които са отразени бележките на членовете на Комисията по правни въпроси. Представителите на Министерство на земеделието и храните уточниха, че в изготвен ЗИД на Закона за горите са предвидени промени във връзка с взетото от Народното събрание решение за спиране на изключването изключването при промяна на предназначението на гори и земи от горския фонд, придобити от физически и юридически лица, с изключение на общините, чрез замяна с гори и земи от горския фонд – частна държавна собственост. На 23 юни 2010 г., след проведеното обсъждане и гласуване с 10 гласа „за”, 4 гласа „против” и 3 гласа „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи,

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, „На свое редовно заседание, проведено на 13 май 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди законопроекти за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи под № 054-01-8, внесен от Михаил Михайлов и група народни представители, и № 002-01-28, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на земеделието и храните. Целта на промените, предложени със законопроекта, внесен от Михаил Михайлов и група народни представители, е да се забрани промяната на предназначението на земеделски земи, придобити чрез замяна със земи от Държавния поземлен фонд

В хода на обсъжданията народните представители подкрепиха по принцип необходимостта от налагане на съответни ограничения в закона за промяна на предназначението, но изразиха становище, че така предложените ограничения са неприемливи. Според предложената редакция, забраните няма да се отнасят за сделките, които са сключени при абсолютно либералния режим, съществуващ преди въвеждането на ограниченията в чл. 24г от ЗСПЗЗ. Обърнато бе внимание, че разпоредбата на чл. 24г е създадена с измененията и допълненията в закона през 2007 г. и с нея са наложени ограничения за извършване на замени, каквито преди това не са съществували. Неприемливо е и предложението тези земи да не могат да бъдат застроявани по реда на чл. 4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, тъй като по смисъла на тази разпоредба върху земеделските земи се разрешава строителство на сгради и съоръжения, свързани с ползването им, при условия и по ред, установени със Закона за устройство на територията. Предлаганата забрана за извършване на разпоредителни сделки във всички случаи на замяна по чл. 24г от ЗСПЗЗ също е неприемлива. Не се споделя и предложението ограниченията по законопроекта да се отнасят и за общините. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, е насочен към усъвършенстване на правната рамка за регулиране на очерталите се във връзка с интензивната инвестиционна дейност през последното десетилетие тенденции, свързани с промяната на предназначението на земеделските земи. Целта е в съответствие с философията на закона да се постигне по-добър баланс при опазването на земите за земеделско ползване и нуждите на инвестиционния растеж. Предложенията са свързани с оптимизиране на изискванията и реда за провеждане на процедурите, включително завишаване на административнонаказателните санкции при нарушаването им. В хода на дискусията народните представители се обединиха около становището, че предложените изменения и допълнения са целесъобразни и следва да бъдат подкрепени. Наред с това участвалите в дискусията обърнаха внимание, че някои от предложените разпоредби се нуждаят от прецизиране. Предвидената в законопроекта възможност промяната на предназначението да се извършва, освен по инициатива на собственика, така и по инициатива на лицата, които имат право да строят в чужд имот е целесъобразна, но следва да се има предвид, че сред тях попадат и лицата, на които е учредено право на строеж. В тази част проектът се нуждае от прецизиране, тъй като съгласно чл. 180 от ЗУТ правото на строеж в поземлен имот се учредява в съответствие с влязъл в сила подробен устройствен план. А в процедурата за промяна на предназначението по Закона за опазване на земеделските земи, планът се утвърждава и влиза в сила след утвърждаването на площадка или трасе. Следователно, за да могат лица, които не са собственици, да стартират процедурата за промяна на предназначението, е необходимо да получат предварително съгласие от собствениците, а на следващия етап, тоест след утвърждаване на площадка или трасе, на тези лица да се учредява правото на строеж. Това е особено актуално и необходимо по отношение на земите от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд, като в тези случаи се предвиди съгласието да се дава от министъра на земеделието и храните, съответно от общинския съвет. законопроекта се предлага удължаване на срока за извършване на отчуждаването, както и за започване изграждането на обекти за държавни и общински нужди от една на три години, което е целесъобразно. Същевременно обаче тригодишният срок, в който трябва да започне изграждането на обекта, трябва да тече от отчуждаването, а не от влизането в сила на решението за промяна на предназначението, като по този начин ще се осигури синхрон с разпоредбите на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост, съгласно които, ако в тригодишен срок от отчуждаването не е започнало строителство, собственикът има право да иска отмяна на отчуждаването. Според част от народните представители законопроектът не регламентира случаите, в които е допустима или се ограничава промяната на предназначението на земеделските земи. Така по същество законът не съдържа ограничения. Единствените ограничения, предложени в законопроекта, са по отношение изграждането на възобновяеми енергийни източници, но тези разпоредби също се нуждаят от прецизиране. Целесъобразно е също така да се обсъди въпросът дали във всички случаи на изграждане на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е необходима промяна на предназначението например при прокарване на кабели, тръбопроводи и други, несъздаващи пречки земята да продължи да се използва като земеделска, при съобразяване с наложените ограничения от сервитутите за допустимите дейности, които могат да се осъществяват на повърхността на терена. Това би облекчило процеса на изграждане на подобни съоръжения. Направени бяха и предложения в закона да се предвидят промени, възстановяващи негови предишни разпоредби, съгласно които таксите за промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд, както и санкциите при нарушения на закона, наложени от кметовете, да постъпват в общинския бюджет. Целесъобразно е също така общините да бъдат освободени от заплащане на държавни такси при промяна на предназначението на земи от Държавния поземлен фонд и от Общинския поземлен фонд за изграждане на обекти за общински нужди. В този смисъл са и предложенията, направени в комисията от Националното сдружение на общините на общините в Република България с аргумента, че по този начин ще се подпомогнат финансово общините при реализацията на важни за тях проекти, особено в областта на социалната и техническата инфраструктура. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 2 гласа „за”, 6 гласа „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи,

предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря. Благодаря на народния представител Любен Татарски. С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае народният представител Валентин Николов.

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 002-01-28, внесен от Министерския съвет на 16 април 2010 г.,

На заседанието присъстваха от Министерството на земеделието и храните: госпожа Светлана Боянова – заместник-министър, господин Николай Маринов – главен директор на Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”, господин Стоил Дудулов – началник на отдел; от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: госпожа Костадинка Тодорова – директор на дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда”, госпожа Светлана Маринова – началник на отдел „Правно-нормативна дейност в енергетиката”, представители на Българската търговско-промишлена палата, КРИБ, Асоциацията на производителите на екологична енергия, Българската фотоволтаична асоциация и Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. Законопроектът беше представен от заместник-министър Светлана Боянова. Законът за опазване на земеделските земи регламентира правната уредба на промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. Според вносителя действащите законови разпоредби в частта им относно промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди не съответстват в достатъчна степен на развитието на обществените отношения към настоящия момент. В последните години се наблюдава повишен интерес от страна на физическите и юридическите лица за промяна на предназначението на земеделските земи с цел застрояване, особено в някои райони на страната. Тенденцията се запазва и в условията на икономическа криза. При липсата на одобрена устройствена схема или общ устройствен план за общината се създават условия за „избирателно застрояване”. Това поражда хаотично усвояване на територията и „натиск” върху бюджетните разходи (държавни и общински) за изграждане на необходимата за експлоатацията на обектите инфраструктура, когато строителството се извършва извън урбанизираните територии. От друга страна, нормативната уредба не създава достатъчно гаранции за обосноваване застрояването на земеделските земи с оглед на тяхното опазване в етапа на устройственото планиране. Данните показват зачестяване на искания, например за изграждане на една жилищна сграда върху 5-6 и повече декара земеделска земя, за изграждане на вятърни енергийни генератори върху площ от 10 до над 20 дка за един генератор и т.н. Нормативната уредба за промяна на предназначението на земеделските земи не регламентира в достатъчна степен основанията, обуславящи необходимост или освобождаване от изискванията за провеждането на процедури по Закона за опазване на земеделските земи. Практиката показва, че значителна част от исканията за промяна на предназначението на земеделски земи не се предприемат за осъществяване на реални инвестиционни намерения, а със спекулативна цел – повишаване на цената на земята с променено предназначение при бъдещи разпоредителни сделки. Действащите данъчни разпоредби не предвиждат облагането с данък на незастроени земеделски земи с променено предназначение, което допълнително провокира такъв вид поведение. Предложенията са свързани с оптимизиране на изискванията и реда за провеждане на процедурите, включително завишаване на административно-наказателните санкции при нарушаването Поради нарасналия инвестиционен интерес за изграждане на обекти, предназначени за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, се предлага в състава на Комисията за земеделските земи да се включи и представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Промяната на предназначението на земите от първа до четвърта категория, на поливни земи, както и за целите на изграждане на енергийни обекти се поставя в компетентност на Комисията по земеделските земи предвид необходимостта от по-висока степен на защита и контрол. Въвежда се и легална дефиниция в Допълнителните разпоредби за поливни земеделски земи. Във връзка с новото разделение на компетентността отпада изискването в състава на комисиите към областните дирекции „Земеделие” да се включват и експерти на Министерството на земеделието и храните. Доразвито е изискването в териториалния обхват на законопроекта едновременно с определянето на основната площадка или трасе да се определят и земите за необходимия транспортен достъп до обекта. Внася се и уточнение, че преценката се прави с оглед не само на изграждането, но и на ползването на обекта и техническите изисквания за достъп. Въвежда се ограничение за изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи от първа до четвърта категория, или върху поливни земи с цел повишаване защитата на високопродуктивната земеделска земя. Предлага се решенията да губят своето правно действие по силата на закона при условие, че в едногодишен срок от влизането в сила на решението за определяне на площадка или трасе не е поискана промяна на предназначението. Като мярка с превантивно значение срещу необосновано предприета процедура за промяна на предназначението се предлага при отмяна на решението, както и при отпадане на действието му по право, платените такси по чл. 30 да не се възстановяват. Прецизират се изискванията във връзка с междувременно настъпилите промени в законодателството относно екологичните оценки по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. С цел по-добър контрол за спазване на процедурите по закона, осъществяван по повод на устройственото планиране, със законопроекта се създава нова хипотеза на административно нарушение от страна на длъжностно лице, издало заповед за одобряване на подробен устройствен план, без да е постановено решение за утвърждаване на площадката (трасето) за проектиране на обект върху земеделски земи. Като ефективна превантивна мярка за спазването на закона се увеличава и размерът на глобите и имуществените санкции, предвидени в чл. 41, 42 и 43. В хода на дискусията бяха поставени въпроси относно § 7, чл. 23, с който се въвежда ограничение за изграждането и/или разширяването на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи от първа до четвърта категория или върху поливни земи. От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изразиха становище, че ако енергийната характеристика на мястото, където са направени замерванията и където може да бъде реализиран проектът, е достатъчно добра и позволява пълно оползотворяване на потенциала му, би било добре да се извършва промяна на предназначението на тези земи. От Асоциацията на производителите на екологична енергия и Българската фотоволтаична асоциация се обявиха категорично против предлаганата промяна с мотива, че ако законът бъде приет в сегашния му вид, България ще загуби възможността да бъде конкурентна на един пазар, който тепърва възниква. Народният представител Иван Иванов зададе въпрос относно европейската практика в тази област, в колко страни и в кои именно има подобна забрана за строителство на възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи от първа до четвърта категория, кои са тези страни и дали това е решено в тяхното законодателство? Народният представител Петър Димитров попита: ако тази рестрикция действаше досега, колко проекта би спряла и колко проекта биха се реализирали? И дали не въвеждаме едно сериозно ограничение, което да спре развитието на цял сектор в България? Народният представител Ариф Агуш изрази мнението, че всяка държава има своя практика за съхранение на земеделските земи, а също така, че по Европейската програма за развитие на селските райони тези дейности се субсидират и приемането на такава рестрикция може да доведе до спиране на действието на Мярка 212. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 11, „против” – 8 народни представители, без „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, внесен от Министерския съвет.” Благодаря. Благодаря на народния представител Валентин Николов. Има ли желание от страна на вносителите да вземат отношение по законопроектите? Заповядайте,

Уважаеми народни представители, в допълнение на мотивите, които бяха изложени в докладите

на мотивите, които бяха изложени в докладите на комисиите, разглеждащи законопроекта, ще добавя още няколко данни, още малко информация в подкрепа на законопроекта. Законопроектът засяга едно от направленията за опазване на земеделските земи – смяна на предназначението им. Това изключение от конституционно установения приоритет за използване на обработваемата земя само за земеделски цели се допуска по изключение. В Конституцията са посочени предпоставките за допускане на това изключение, а именно – при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон. Проектът по принцип не предвижда промени в правния режим за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски цели. Предлагат се три групи мерки. Целта им е една точно прилагане на конституционното изискване промяна на предназначението на земеделската земя да се извършва по изключение при доказана нужда. Две от мерките засягат исканията за промяна на предназначението за целите на възобновяемите енергийни източници, третата се отнася за всички видове искания за промяна на предназначението. Първите две мерки и въвеждане на изискването върху земи от първа до четвърта категория и върху поливни земи да се допуска изграждане на възобновяеми енергийни източници са когато попадат в територии, определени със специализирани карти на Националния план за действие за енергията от възобновяеми енергийни източници, приет от Министерския съвет. Втората мярка е исканията за промяна на предназначението за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВИ да се разглеждат от Комисията за земеделските земи с участие на представителите на Министерството на икономиката и енергетиката. Въпросът е защо само по отношение на възобновяемите енергийни източници се предприемат тези мерки. Анализът Анализът на исканията за промяна на предназначението на земеделските земи за периода 2007-2010 г. показва тенденция за увеличаване на претенциите за употреба на земеделската земя за неземеделски цели именно за изграждане на възобновяеми енергийни източници. Данните, свързани с промяната на предназначението на земеделските земи за възобновяеми енергийни източници, са следните: за периода 2007 2010 г. са подадени общо около 1900 заявления за промяна на статута на земеделската земя за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВИ, една трета от които са подадени в началото на 2010 г., или 714 бр. Площите с променено предназначение за периода 2007-2009 г. са 11 хил. 643 дка, а исканията за промяна на предназначението от началото на тази година са общо 15 хил. 021 дка. Как става разпределението на тези площи по категории? От първа до четвърта категория площите с променено предназначение за периода 2007-2009 г. са 5345 дка, или 46% от общата площ в размер на 11 хил. 643 дка, а исканията за промяна на предназначението от началото на 2010 г. за площи от първа до четвърта категория са за 6437 дка или 43% от общата площ, която е в размер на 15 хил. дка, както казах. Защо само по отношение на земя от първа до четвърта категория за възобновяеми енергийни източници се предприемат мерки? Интересът за изграждане на проекти се насочва към високопродуктивни земи, като най-голямо струпване на проекти за възобновяеми енергийни източници за периода 2007-2009 г. е за област Добрич – 719 проекта, за Сливен – 337, за Бургас – 97, Ямбол – 82, Хасково – 63. Министерството не разполага с правомощия относно преценката на проектите за регулиране на струпването им като фактор за устойчиво развитие на съответната територия, освен чрез показателите за защита на плодородната земя, необходима за земеделско производство. Високопродуктивните земи се ползват с приоритет за защита съгласно Конституцията. Механизмът на защита се основава на категоризацията на земята, която отразява продуктивните й качества. Земите се категоризират в десет категории за целите на промяна на предназначението. По-високи такси за промяна на предназначението се определят за високопродуктивните земи от първа до четвърта категория, а за земите от първа до четвърта категория се изисква определянето на най-малко две алтернативни площадки, каквото е изискването на чл. 21, ал. 3 от закона, който се спазва при определянето на трасета на пътища и други линейни обекти, в какъвто смисъл са възраженията за дискриминация на възобновяемите енергийни инвестиции спрямо другите видове инвестиционни проекти. Инвеститорският интерес е голям за възобновяемите енергийни източници, тъй като този вид инвестиции имат няколко преференции – високи цени за изкупуване на зелената енергия, обвързаност с дългосрочни договори за доставка, задължения за присъединяване към електроразпределителната или преносната мрежа, намалена такса за промяна на предназначението. В условията на повишен инвеститорски интерес липсва обща адекватна правна рамка за неговото регулиране. Няма въведени тръжни процедури за изграждането на възобновяеми енергийни източници. Не е приет териториален план за тяхното разположение и не са определени квоти за съотношението между отделните видове източници. При тези условия се налага въвеждането на превантивна защитна мярка, именно по отношение на този вид изисквания – искания за промяна на предназначението на земята, защото спрямо тях, по действащите правила в Закона за опазване на земеделските източници, не е възможно да бъде направена оценка за адекватна нужда от промяна предназначението на земята. Затова, според нас, намесата е навременна, преди да се допусне неконтролируемо неконтролируемо нарастване на промяната на предназначението, без да е доказана нуждата за това, каквото е конституционното изискване. Накрая бих искала да ви кажа данни, свързани с необходимостта от прилагане на по-горните мерки. Постановените такси по чл. 30 от закона за 2008 г. в размер на 40 млн. лв., а са платени само 26, а за 2009 г. от 66 млн. лв. постановени такси са платени 30, което идва да покаже, че

аз ще кажа няколко думи за моя законопроект, който не беше приет от Комисията по земеделие. Той също беше внесен на 18 февруари и беше внесен с една-единствена цел – да бъдат евентуално прекратени санкциите от Европейския съюз във връзка с прословутите заменки и признаването им като държавна помощ. Както чухте и становището на Комисията за териториално развитие, и на Земеделската комисия, всички казаха, че закона има своето място, но тъй като в Министерството на земеделието

за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. В комисията въпросите, които зададох към министерството и към председателката на комисията, бяха следните

а България в момента има 5 млн. дка необработваема площ. От 38 милиона, заедно с тези 5, 38 млн. декара, това представлява 0,03%. Забележете, 0,03%!

В условия на икономическа криза, когато говорим, че няма да има АЕЦ „Белене”, когато говорим за нова енергийна стратегия, ние всъщност казваме: новата енергийна стратегия няма да се състои, просто защото няма да дадем възможност по § 7 там да се строят възобновяеми

касаеща хотели, касаеща други сгради там, а единствено касае възобновяеми електрически източници? На този въпрос не ми беше отговорено.

Според ал. 5 решенията за промяна на предназначението губят правната сила, ако в двегодишен срок не е поискано издаване на строително разрешение или в тригодишен срок строителството не е започнало. Нещо повече, с предлаганата нова ал. 4 на чл. 38, в § 16 се предвижда, че в тези случаи не се възстановява заплатената такса за промяна на предназначението. Нека да видим реално какво се е случило през годините. В последните години десетки хиляди граждани смениха статута на земята – от земеделска я направиха промишлена. По този начин те увеличиха принадената стойност в тази земя. Те вложиха ангажиране на фирми, която община, ВиК, „Електроразпределение”, РИОСВ, ХЕИ и т.н. и повишиха стойността на тази земя, която, ако е била примерно 500 лв., е станала 1500 лв. Какво става? Гражданите са абсолютно добросъвестни и са действали в пълно съответствие с действащото законодателство. Аз веднага мога да ви дам пример какво е. Ако аз имам акции от дадена фирма и не присъствам на акционерното събрание, значи в един момент някой да ми каже: ами ти вече ги нямаш тези акции, просто защото не си идвал на акционерното събрание. По същия начин е и този § 8, който казва: след като са минали две години земята отново си става земеделска. Забележете, вкарана е принадена стойност, всеки един от тези десетки хиляди граждани е вложил свои собствени пари, а в един момент държавата казва: няма да ти възстановим тези пари. Предлаганите промени са противоконституционни. Те нарушават принципа на неприкосновеност на частна собственост – чл. 17, ал. 3, защото предвиждат унищожаване на част от стойността на частните недвижими имоти, заличава се цялата разлика между пазарната цена на земеделската земя и на цената, която има имота като такъв, на който може да се извърши строителството. Предвижда се издадените разрешения за смяна на предназначение да губят правна сила автоматично, без да се издава съответен административен акт, забележете това. По този начин се заобикаля чл. 120, ал. 1 от Конституцията, според който всички актове и действия на администрацията подлежат на съдебен контрол, като не се предвижда издаване на административен акт, засегнати са и са лишени от всякаква възможност за защита. защита. Законът не отговаря и на четирите типа, които всеки един нормативен акт – Законът за нормативните актове, според който трябва да има финансова обосновка, причини, които да налагат, и ред други неща. Според мен, аз го казах и в комисията, законодателят няма ясни аргументирани юридически критерии по какъв начин наистина ще се възстанови тази стойност. възстанови тази стойност. Казах и вчера, казвам го и сега: законопроектът е дело на големите арендатори и един от техните най-изявени представители наскоро беше уволнен от Министерството на земеделието – знаете, един заместник-министър, който най-вероятно е инициатор и на този законопроект. Според мен, наистина това е позорен законопроект, защото касае десетки хиляди граждани, които са вложили пари съвсем добросъвестно и са променили статута на тази земя. тази земя. Приканвам мнозинството наистина да се съобрази с тези неща, особено с това, което каза и министър-председателят, че България ще има нова енергийна стратегия. Защо трябва да орязваме възможни инвестиции? На заседанието на комисията

изказването на народния представител господин Михайлов и лично съм много доволен, че ще говоря след него. след него. Ще говоря само по законопроекта на Министерския съвет. Разглеждаме закон, който вносителите в една от комисиите са представили като баланс между опазването на земеделската земя и интересите на инвеститорите в областта на енергетиката и по-точно възобновяемите енергийни източници. Вносителите от името на Министерския съвет са посочили, че балансиращият механизъм ще бъде предвиденият национален план за енергията от възобновяеми източници и специализираните карти към него. Това е на повърхността. Същността е друга. Говори и правилно го посочва господин Михайлов, че става дума за 0,03% става дума за 60 хил. декара. Той нарече глупости – това беше думата, че това е същността на проблема. Той попита: „Защо само за енергия и за този тип енергия?” Попита: „Защо и на какво основание се отнемат законно издадени разрешителни?” – абсолютно резонни въпроси. Вие попитахте защо не са ви отговорили. Ето го отговора. Отговорът е на първа страница в становището на Комисията по земеделието и горите – той е в посочените факти, че заявленията за възобновяеми източници са 12 000 мегавата мощност, а онова, което реално може да се построи са 2000. Значи, не е проблемът за 0,03% от най-качествената земя на България, както го представят, че ни дават механизъм, а ни трябва инструмент, с който да намалим шест пъти онези, които са заявили и инвестирали да правят източници и както казах вчера от стотици, които имат инвестиционен интерес, трябва да останат единици, но по тази причина, а не по другата, че 0,03% са нещо значимо. Законът на Министерския съвет дава не балансовия механизъм между интересите за опазване на земята и инвеститорите, а дава инструмента, по който да бъдат отсяти онези единици, които ще инвестират и реализират 2000 мегавата. Това е същността на закона. Който е бил разсеян и не го е прочел – му е простено, но който след като му е казано го подкрепи – нека носи отговорност. Защо е толкова голям интересът? По-голям дори, отколкото за заменките и за презастрояването на морето и на курортите. Това е хитът днес. Това е шлагерът днес. Това е по-изгодно, отколкото заменките, които не реализираха от тях. Защо? Има четири причини. Първо, изкупната цена, която е гарантирана по закон е от 5 до 20 пъти по-висока, отколкото на презираните реактори на атомната електроцентрала. Ако едното е 4 стотинки – от ветрогенераторите е 79 и това ми дава право да кажа – 20 пъти. Различно е за русловите централи, за ветрогенераторните системи. Втората преференция, която прави инвестициите особено интересни е, че кредитирането е гарантирано с преференции до 20%. Третата, че може да продадеш квотите от икономисаните емисии на парникови газове. Четвъртата е, че от 2013 г., когато всеки ще трябва да купува квоти, производителите на този тип енергия ще бъдат много в преференциално отношение, спрямо конвенционалната енергия. Петият, много важен фактор, който ожесточава конкуренцията това е не, че България има задача 16% от енергията да бъде възобновяеми източници, а че повече от 16% ще направят микса от така ценово разграничената изкупна цена на енергията непродаваема, следователно ресурсът е ограничен. Който се вреди – той ще бъде. Затова се прави този закон, за да преподреди играчите на този пазар. Затова, уважаеми господин Михайлов, ще има отпадане на разрешителни, защото те са повече. Затова механизмът е следният, уважаеми колеги. Петър Първи, като чертал линията между Москва и Екатеринбург, поставил върху картата една линия, изтеглил една права и това е бил проектът за първата железопътна линия между Москва и Екатеринбург. Там, където е държал линията, знаете добре – моливът е очертал една кривина. Никой не е посмял да пита и така е построена линията. Общото в нашия случай и този, който разказвам е – пръстът. Различното е, че Петър неволно си е поставил пръста върху линията, точно там, а тук един пръст съзнателно ще очертае картите, които са неразделна част от националния план и само, който щастливец попадне на тази територия, ще може да строи от първа до четвърта. Само една разлика от вас – не е толкова земеделската земя, че ще вдигнем цената. Те вече са купени. Наивниците, които се радват, че сега с промените в закона ще инвестират по-лесно, няма да имат ключа, за който говорих вчера. Ключът ще имат само тези, които ще попаднат там, където един пръст, по време на съгласуването – няколко пръста, са очертали картите към плана. Къде е този план? Този план след три дни трябва да е в Брюксел. Някой да му е правил оценка за въздействие на околната среда? Не. Някой да му е правил публично обсъждане? Не. Значи, той ще замине в Брюксел. Ето такива неща, уважаеми колеги, не трябва да се случват в България, защото сега в 10,30 ч. ще имаме извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите и ще гледаме един текст, който е внесен след работния доклад, който ще регламентира механизма, по който след влизането на едни други планове, които още ги няма, ще бъдат отнемани разрешителни за водоползване и водноелектрически централи. Този закон урежда нещата във възобновяемите – в областта на вятъра и слънцето, а онази поправка ще подреди нещата в областта на водните централи. Там ще се отнемат разрешителни, и оттам субективен фактор ще преценява кой може и кой не може ... Тази нагла работа ми изглежда по-нагла, отколкото замисълът на „Наглите”, които са нарицателни днес. Това не трябва да се прави. Това трябва да се отклони, да се обмисли и да има обективни критерии, по които да се състезават инвеститорите, които претендират за така преференциално уреденото инвестиране в тази област. Другото ще доведе на един следващ етап да се разплитат тези схеми и България пак да търси правителство, способно да даде възмездие, а не правителство, способно да даде съзидание. Това е проблемът. Реплики към Георги Божинов? Няма. Желание за изказване изяви народният представител Димитър Чукарски. Заповядайте.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Законът, който днес обсъждаме, е от изключителна важност, както имахме възможност да заявим и вчера. В § 8, чл. 24,

че решението за промяна на предназначението на земеделска земя губи правно действие, когато – и са изброени три хипотези. На първата няма да се спирам, смятам че тя е изключително важна и е необходима да бъде така, както е формулирана. Що се отнася до т. 2 и т. 3 – в двегодишен срок от влизане в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаване на разрешение за строеж, и т. 3 – в тригодишен срок от влизане в сила на решението за промяна на предназначението, изграждането на обекта не е започнало. Какво искам да ви кажа тук? Вчера говорихме за силата на частния собственик, на когото беше върната земята. Всички тези хора разбраха сладостта от тази земя тогава, когато в България се изля огромен поток от няколко милиарда евро, с които чуждестранни инвеститори закупиха земеделски земи около големите градове, около големите пътища и магистрали, около курортните комплекси. Тогава хората разбраха и обикновените хора получиха пари, с които си ремонтираха къщите, сложиха си топлоизолация, смениха си дограмата, тоест разбраха сладостта на това да бъдат собственици на тези земи. Сега всичките тези инвеститори чуждестранни, в огромната си част, които не си замениха земите, а изляха огромен ресурс от средства в България и закупиха от собствениците тези земи, стоят поради голямата финансова криза и чакат по-добри времена, когато в България те да вложат тези пари в развитие на съответните проекти, за които са закупили земите. Изключвам че има такива, които са ги купили и със спекулативна цел. Това, което аз искам да предложа и смятам, че е необходимо – сроковете, с оглед на това, че се намираме в една много тежка икономическа и финансова криза, не само ние, а и целият свят, а това е проблем и за инвеститорите – да бъдат увеличени. По т. 2, например, да има тригодишен срок от влизането в сила на решението, а след това срокът по т. 3 да бъде три години, но не от решението за промяна на предназначението, а от а от момента, в който е получено разрешението за строеж. Смятам, че по този начин ние няма да отблъснем и да уплашим един огромен кръг инвеститори на които ние разчитаме, че при втора вълна отново ще дойдат в България и ще инвестират в развитие на техните проекти. Защото България инвестира огромни пари в строителството и ние не трябва да се отказваме при по-добра ситуация на финансовите пазари да привлечем инвестиции, за да развием тези проекти. Благодаря, господин председател, това беше моето изказване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Желание за изказвания бяха заявени. В сряда ще продължим с изказванията по този законопроект.